Уважаеми колеги, продължаваме заседанието. Видимо няма кворум, затова започваме поименна проверка. Моля, дайте списъка с народните представители:

Валентин Алексиев Николов- тук Валентин Иванов Радев- тук Валентин

Иван Кирилов Иванов- тук Иван Костадинов Станков- тук Иван Пенков Иванов- тук Иван Славов Иванов- тук Иван Стефанов Вълков- тук Иван Стоев Чолаков- тук

не се подкрепя от Комисията. Преди това обаче имаше предложение от народния представител Мая Манолова за разделно гласуване на т. 5.

Сега гласуваме самото предложение във вида, в който е направено от народния представител Румен Гечев и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

преминаваме към гласуване на редакцията на Комисията ведно с направеното редакционно предложение от нейния председател госпожа Менда Стоянова,

Сметната палата приема решенията си на заседания, на които присъстват най-малко 5 от членовете й. Решенията се приемат с мнозинство повече от половината от всички членове.”. 3. В ал. 3 изразът „заместник-председател” се заменя с думата „член”. 4, т. 5, запетаята след думата „доклади” се премахва и изразът „освен в случаите по чл. 54, ал. 8, т. 1 и 2” се заменя с израза „и/или одитни становища”.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 19, който става чл. 20: „Правомощия на Сметната палата Чл. 20. (1) Сметната палата организира, ръководи и контролира одитната дейност по този закон. закон. (2) Сметната палата приема решенията си с явно гласуване и мнозинство от 4 гласа. Въздържане от гласуване не се допуска. (3) Начинът на гласуване на всеки гласувал и мотивите на всеки гласувал против се отразяват в протокол и се публикуват на интернет страницата на Сметната палата заедно с одитния доклад.

и отчета за неговото изпълнение; 2. приема Правилник за устройството и организацията на дейността на Сметната палата, Етичен кодекс на Сметната палата, Наръчник за прилагане на международно признатите одитни стандарти и одитната дейност на Сметната палата, Правилник за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на служителите на Сметната палата, стратегии, политики, указания и други вътрешни актове; 3. приема Годишна програма за одитната дейност и доклад за нейното изпълнение; 4. приема одитни доклади, освен в случаите по чл. 54, ал. 8, т. 1 и 2; 5. утвърждава списък на признатите сертификати за одитори; 6. осъществява и други правомощия, предвидени със закон. (6) Сметната палата ръководи цялостната одитна дейност. Сметната палата осъществява одитните си правомощия чрез одиторите.”

Гласували 117 народни представители: за 99, против 7, въздържали се 11. Предложението е прието. Изявление от името на Парламентарната група на Реформаторския блок – господин Радан Кънев.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Реформаторският блок очаква от Висшия съдебен съвет да проведе прозрачен и честен избор за председател на Утре, на 29 януари, предстои един изключително важен избор не само за съдебната власт, но и за цяла България и всички нейни граждани, очакващи реформи за справедлив и независим съд избор, който се наблюдава с повишено внимание и от партньорите ни от Европейската комисия. Действително предложението за председател на Върховния касационен съд е правомощие на съдебната власт и на Висшия съдебен съвет и каквото и да било външно вмешателство е недопустимо. Но също така е вярно, че всеки български гражданин има право да изисква този избор да се осъществи при спазване на чл. 131 от Конституцията на Република България и изрично разписаната там тайна на вота. И е задължение именно на Висшия съдебен съвет да проведе такъв избор, с който да не допусне и най малка сянка на съмнение за манипулация. Колеги, всички знаем, че в момента в обществото текат засилени спекулации за политическо лобиране и политически натиск върху Висшия съдебен съвет при избора на председател на В този смисъл тази наша декларация не представлява форма на вмешателство, а обръщане на внимание на членовете на Висшия съдебен съвет, половината от които са избрани от Народното събрание на да гарантират, че техните членове няма да бъдат подложени на такова вмешателство и на такъв външен по същността си политически натиск. Реформаторският блок е силно обезпокоен от намерението на Висшия съдебен съвет, въпреки многобройните критики към електронната система на гласуване и липсата на гаранции за тайната на вота, аз бих казал въпреки наличните вече преки доказателства за възможността тази система да бъде манипулирана, отнемаща всякакви гаранции за тайната на изборът да се осъществи именно с тази компрометирана електронна система – система, за която експерти публично доказаха, че разкрива начина на гласуване и дори позволява неколкократно повторно гласуване за различни кандидати. Отново казвам този риск на фона на съмнение за тежък политически натиск върху независимата съдебна власт. Сега същите хора, които ни убеждаваха колко сигурна и непробиваема е тази система, като тези техни твърдения бяха категорично опровергани от всички експертизи, направени по въпроса, те ще ни убеждават, че тайната на вота ще бъде гарантирана. Ние знаем, че при използването на компрометираната система тайната на вота не е гарантирана. Междувременно цяла България, както и множество чуждестранни посланици разбраха и публично заявиха, че разпределението на делата в някои съдилища е било всичко друго, но не и случайно. Всички ние разбрахме и констатирахме, цялото българско общество вече знае, че нито разпределението е случайно, нито тайната на вота е гарантирана. Затова ние от Парламентарната група на Реформаторския блок очакваме Висшият съдебен съвет да вземе предвид и нашите опасения и многократно изказаните забележки към него от Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка, и да проведе избор за председател на Върховния касационен съд по класическия доказал се във времето начин с урни и хартиени бюлетини и без всякакво съмнение в честността и тайната на вота. Призоваваме министъра на правосъдието да упражни правомощията си и да предложи процедура за избор на председател на Върховния касационен съд, изключваща използването на компрометираната електронна система за гласуване. В противен случай Върховния касационен съд, ако такъв бъде избран, ще встъпи в длъжност с критично ниско ниво на обществено доверие – ниво, което ще бъде в най-голям ущърб

изразът „заместник-председател” се заменя с думата „член”, като съответно отпада членуването на прилагателното „друг”.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 21, който става чл. 22: „Правомощия на заместник-председателите на Сметната палата Чл. 22. (1) Заместник-председателите: 1. ръководят одитни дирекции; 2. планират и разпределят ресурсите, необходими за изпълнение на одитните задачи от обхвата на съответните одитни дирекции; 3. внасят за разглеждане и приемане на заседание на Сметната палата проекти на одитни доклади заедно с постъпилите по тях становища, изготвените заключения и препоръки, когато това е определено в закона; 4. упражняват и други правомощия, възложени им по силата на закон, по ред и начин, установени с вътрешен акт или със заповед на председателя на Сметната палата; 5. носят отговорност за организацията на одитната дейност и нейното качество. (2) При отсъствие на заместник-председател неговите правомощия като ръководител на одитни одитни дирекции се упражняват от другия заместник-председател, определен със заповед на председателя на Сметната палата.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на Румен Гечев и група народни представители. Комисията не го подкрепя.

Предложение от народния представител Валери Симеонов и група народни представители: „Чл. 22, ал. 3, т. 4 се изменя така: „да притежава опит в областта на одита на публичните средства не по-малко от 4 години”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 22, който става чл. 23. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Госпожо Председател, колеги! С този текст, ако го приемем, така както се предлага,

Един от мотивите срещу сега действащите норми е, че неправилно оперативното ръководство се прехвърля върху главен одитор, координатор. Не е допустимо едни и същи структури да бъдат ръководени от две длъжности.

Несъстоятелно е да се прехвърля оперативното ръководство върху одитните директори, след като се твърди, че ръководните органи, в случая – заместник-председателите на Сметната палата, които избираме, са професионалисти, които ще отговарят за тази одитна дейност. При поставяне на такива високи професионални изисквания към тези длъжности, към ръководството на Сметната палата най-логично е тези органи да ръководят и да отговарят за одитните структури, така че фигурата на директора, като ръководител на одитна дирекция, считаме за излишна. Благодаря.

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Резонни са въпросите за това как се смесват функциите на заместник-председателите на Сметната палата и на ръководителите на директорите на отделните дирекции. Всъщност по отношение на тези дирекции има стар спор, който мисля, че трябва да бъде детайлно изяснен изяснен по време на дебатите. Например госпожа Стоянова твърдеше, че в закона е фиксиран броят на одитните дирекции и влезе в сериозни спорове по отношение на това със сегашния председател на Сметната палата. Доколкото съвсем прецизно прочетохме всички текстове, никъде не е фиксиран броят на одитните дирекции. Самият факт, че се изземват функциите на техните директори, вече създава и задава много въпросителни по отношение на това дали ще има едни лица фигуранти, които просто ще бъдат назначени за директори, но в същото време реално няма да имат никакви функции? Първо. И второ, възникват много въпроси за заместник-председателите в качеството им на ръководители на тези дирекции, с правомощията, които имат по отношение на внасяне и защита на някои одитни доклади и по отношение приемането на тези доклади

да упражняват и други правомощия, които са им възложени по силата на закон. В закона аз лично, въпреки детайлния прочит на всички членове, не намерих други правомощия, които евентуално да могат да изпълняват заместник-председателите. Още по-малко мисля, че със заповед на председателя на Сметната палата би следвало да им се възлагат допълнителни правомощия. Тук според мен е сбъркана философията на конституиране...

функцията по ръководство на одитните дирекции се разпределя, не е ясно как точно се съотнася между заместник-председателите и ръководителите на одитни дирекции. Исках да задам тези въпроси по този текст, за да ги спестя по следващия, да приемем, че е основателна забележката на госпожа Стоянова и да прехвърлим този дебат по следващия текст. Ще се присъединя към изказаното от колегата Търновалийски и ще кажа, че наистина трябва да има яснота кой ще ръководи одитните дирекции. И това правомощие да отпадне от правомощията на заместник-председателите.

В ал. 2 изразът „директорите на дирекции” се заменя с израза „служителите на ръководни длъжности – директорите на дирекции в администрацията”, запетаята след него се заменя със съюза „и”, а след „звена,” се добавя изразът „както и”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 23, който става чл. 24. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Според ал. 2 служители на Сметната палата са директорите на дирекции, ръководителите на структурни звена, одиторите и служителите от администрацията. Моят въпрос към Вас е: какъв е статутът на членовете на Сметната палата? нито са ръководни органи на Сметната палата, нито са служители. И моят втори въпрос е: според съществуващата структура на администрацията, навсякъде директорите на дирекции, на отдели са ръководни служители. Единствено в Сметната палата директорите на одитните дирекции не са ръководители. Това влиза в противоречие и с предния член, който преди малко беше гласуван и според който,

не са ръководни органи на Сметната палата, а са служители, а двамата члена, които са на хонорар в Сметната палата, не фигурират никъде – нито в този текст, нито в следващите и като правомощия, и като ангажименти, и като отговорност, която следва да носят. Аз очаквам някой от вносителите да ми обясни какъв е статутът на членовете на Сметната палата – първо. И второ, защо директорите на дирекции хем ръководят дирекциите, хем не са сред ръководните органи на Сметната палата? Реплики? Няма. Други изказвания? Няма. Дебатът е закрит. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване

чл. 24 по вносител – предложение на народния представител Румен Гечев и група народни представители: „В чл. 24, ал. 3 изразът „Лицата по ал. 1” в началото на разпоредбата се заменя с израза „Лицата по ал. 1 и ал. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Валери Симеонов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 24, който става чл. 25: „Права и задължения по трудови правоотношения Чл. 25. (1) Трудовите правоотношения на служителите на Сметната палата се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. (2) Ръководните органи на Сметната палата имат всички права по трудово правоотношение, освен тези, които са несъвместими или противоречат с тяхното правно положение или на Етичния кодекс на Сметната палата. (3) Лицата по ал. 1 са длъжни да спазват изискванията на Етичния кодекс на Сметната палата и на Наръчника за прилагане на международно признатите одитни стандарти и одитната дейност на Сметната палата. При неизпълнение на тези изисквания служителите на Сметната палата носят дисциплинарна отговорност при условията и по реда на Кодекса на труда.” Изказвания? Госпожа Манолова.

заместник-председателите, са длъжни да спазват Етичния кодекс на Сметната палата. Е, не са длъжни – пише го в този текст. Уважаема госпожо Менда Стоянова, ето затова казах, че не казвате истината, защото в чл. 24, който Вие подкрепяте и който след малко ще гласувате, е казано, че председателят, заместник-председателите и членовете на Сметната палата не са длъжни да изпълняват изискванията на Етичния кодекс, тоест, не са длъжни да се ръководят от принципите на политическа неутралност, обективност, независимост, неподкупност. За тях тези правила не важат. Какво пише в този текст? (Шум и реплики от ГЕРБ.) Аз разбирам, че е много удобно да се разсейвате и да се правите, че не ме чувате. И както не отговорихте на предните ми въпроси, защото и провиквания от ГЕРБ), така сигурно няма как да отговорите, госпожо Йорданова, и на този мой въпрос: защо за председателя, заместник-председателите и членовете на Сметната палата не важи изискването за това да отговарят на Етичния кодекс? (Реплики от ГЕРБ.) Благодаря Ви, господин Цветанов. Защо? вторият ми въпрос е: защо председателят, заместник-председателите и членовете на Сметната палата нямат ангажимент да спазват актовете, които самите те издават, включително нямат ангажимент да спазват Наръчника за прилагане на международно признатите одитни стандарти и одитната дейност на Сметната палата? Забележете, председателят, заместник-председателите и членовете на Сметната палата имат само права! Те нямат никакви задължения – нито ще спазват Етичния кодекс, нито са длъжни да спазват стандартите. за служителите, освен че са длъжни да ги спазват, ако не ги спазват, тук е записано: „носят дисциплинарна отговорност”, но за това членовете на Сметната палата дали ще спазват международните счетоводни стандарти, дали ще спазват изискванията, дали ще спазват етичните правила, те не носят никаква отговорност нито в Сметната палата, нито може да им се търси някаква отговорност пред Народното събрание, нито имат изобщо някакви ангажименти.

За отговорности не става дума. Тоест, тези, които ще изберете, имат само права. (Реплики от ГЕРБ.) Ами, това пише! Ето, и за господин Цветанов ще прочета: „ръководните органи на Сметната палата имат всички права по трудово правоотношение, освен тези, които са несъвместими или противоречат с тяхното правно приложение”. Задължение? Има ли някакво задължение? Няма. Отговорност? Ами, отговорете ми: какво притеснително има в това членовете на Сметната палата да отговарят на изискванията на Етичния кодекс?

Да, ама това листче е много важно: принципът на обективност, неподкупност, господин Иванов! Неподкупност! Независимост! Аз разбирам, че с хора, за които, както каза господин Енчев, партийният билет е по-важен от гласа на съвестта, е излишно да се водят дебати! Но все пак тук има някакви разумни, елементарни правила при изготвянето на законопроекти, при гласуването на закони. Аз не знам защо елементарният набор,

и ангажиментът да отговарят на всички изисквания на Етичния кодекс, да спазват международните одитни стандарти и прочие, и да носят дисциплинарна отговорност, когато ги нарушават. Реплики? Няма. Други народни представители? Господин Кирилов.

без да бъда критично или негативно настроен, както е редно за реплика, но искам да дам някои отговори, които бяха поставени в предходното изложение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Те не бяха към Вас, господин Данаилов.

Благодаря, госпожо Председател. Иде реч за следното. След като е казано: „имат всички права по трудово правоотношение”, у мен, без да питам госпожа Манолова, възниква следният въпрос: правоотношението не е ли съвкупност от права и задължения, особено трудовото правоотношение? Да, използван е изразът „имат права”, но е ясно, че имат и задълженията, които се следват по трудовото правоотношение. Другият въпрос, който възниква у мен, без да визирам преждеговоривши, е по отношение на прилагането, бих казал, на легендарния Етичен кодекс. В предложената кодекс. В предложената редакция от Комисията виждам, че това прилагане е относимо и е задължително и за ръководните органи на Сметната палата. Запитах се: а защо ръководните органи на Сметната палата не трябва да прилагат Наръчника за прилагане на международно признатите одитни стандарти и одитна дейност? Струва ми се, че отговорът е доста прост. Да, одиторите би следвало да прилагат този Наръчник за международните стандарти, но е ясно, че ръководителите, като ръководители, не прилагат, а контролират. Те са направили този Наръчник. Те са съобразили всички стандарти. Те във всеки един момент могат да кажат: „Вижте, господа директори, господа одитори, Вие сте длъжни да прилагате тези стандарти. Не сте ги приложили, значи връщаме Ви доклада”. Не искам да се връщам и в по-предното изложение, където грубо се смесваха родови и видови понятия и оттам се вадеше някаква огромна правно-техническа логика. Но ще ми се в този дебат говорителите да не „изнасилваме” правната наука и правната теория само и само за да формираме теза или контратеза. Благодаря, госпожо Председател. Извинявам се. Реплики? Госпожа Манолова. Уважаеми колеги, ето това е прословутият Етичен кодекс, който в момента действа в Сметната палата. Нищо не пречи новоизбраният от Вас състав да напише по-добър Кодекс, но мисля, че тук основните неща са казани ясно. Ето ги принципите: професионализъм, отговорност, обективност, независимост, С какво не сте съгласна и с какво опонирате на господин Кирилов? ангажимент и правомощие – ще го видим по-нататък в текстовете, включително да внасят одитни доклади, да изготвят становища по тях, а и, разбира се, да ръководят целия процес. Е, добре – можеш ли ти да се произнесеш по един одитен доклад, без да си длъжен да спазваш да спазваш международно наложените одитни стандарти? Това е все едно да кажем, че ние тук, понеже, образно казано, творим законите, можем да не ги изпълняваме. Ние ги пишем за гражданите, те да ги изпълняват, ние тук просто ще ги пишем. Това е абсурдна теза, извинявайте, господин Кирилов. Както и по отношение на етичните правила. Според мен те трябва да важат за всеки, който има нещо общо със Сметната палата, включително и за външните одитори. Това са основни принципи на поведение. Одитират се публични пари, милиарди левове, не може да не им заложиш да са политически неутрални и неподкупни. Изобщо не Ви издържа тезата и поне не я защитавайте. Нека тези, дето са си писали Закона, да се червят после, като се подложи на анализ и от неправителствени организации, и от правозащитници, и от гражданите. Не, аз просто казвам. Не се бъркайте в тази работа, нека си вадят кестените от огъня, защото това са незащитими текстове. Господин Кирилов, ще се опитам да поясня това, което Вие се опитахте във Вашето изказване, но явно не е станало ясно, защото от репликата е очевидно.

Ръководството на Сметната палата, в лицето на нейните председател, заместник-председатели и членове, са подопечни на този текст. Тоест те са длъжни да прилагат международните одитни стандарти. Член 25 самата Сметна палата, в лицето на нейното ръководство, утвърждава Наръчник за прилагането на тези стандарти, за да подпомогне работата практически на одиторите по тях, и и е нормално тя да не се подчинява на Наръчника, защото се подчинява на международните стандарти и Наръчника, който е изработила за тяхното прилагане. Колкото за Етичния кодекс, мисля, че Вие казахте, че още в ал. 2 е ясно, че ръководните органи

Господин Кирилов, ще ползвате ли дуплика? Няма. Други народни представители? Няма. Дебатът е закрит. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на Румен Гечев и група народни представители. Комисията не го подкрепя.

не е прието. Предложението на Валери Симеонов и група народни представители е подкрепено по принцип. Сега гласуваме чл. 25 с наименованието му „Права и задължения по трудови правоотношения”, в редакцията по доклада на Комисията.

Член 25 по вносител – предложение на народния представител Румен Гечев: „В чл. 25, ал. 4 думите „от съответния заместник-председател” се заменят със „със заповед на член на Сметната палата, който е ръководител на съответната одитна дирекция”.”

Чл. 26. (1) За одитор на Сметната палата се назначава лице, което е: 1. с висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър” и с трудов или служебен стаж не по-малко от 3 години; 2. преминало успешно изпита за одитор на Сметната палата или притежава сертификат за одитор; 3. спечелило конкурс за назначаване по реда на Правилника за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на служителите на Сметната палата. (2) Одиторските длъжности са: одитор, старши одитор І степен, старши одитор ІІ степен, главен одитор. Повишаването в длъжност се осъществява съгласно Правилника за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на служителите на Сметната палата. палата. (3) За стажант-одитор се назначава лице с висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър”, което е спечелило конкурс съгласно Правилника за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на служителите на Сметната палата. Стажант-одиторът подпомага одитната дейност. (4) Одиторите извършват одити в одитни екипи. Ръководителите на одитните екипи се определят от съответния заместник-председател и носят отговорност за професионалното ръководство и качественото извършване на одитите.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на Румен Гечев и група народни представители. Комисията не го подкрепя.

във втората й употреба, се добавя думата „друга”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Валери Симеонов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Емил Димитров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 27, който става чл. 28: „Забрана за извършване на друга платена длъжност или дейност Чл. 28. Директорите на дирекции, ръководителите на структурни звена и одиторите не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност, освен по международни проекти и програми, свързани с дейността на Сметната палата, научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права. (2) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват пред работодателя с декларация.”

Чл. 34. (1) Ръководните органи и служителите са длъжни да опазват класифицираната информация, представляваща държавна или служебна тайна, както и търговската, банковата или друга защитена от закона тайна, и да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по повод на техните задължения.

също става дума за ръководните органи на Сметната палата. Тъй като членовете не са ръководни органи, те нямат и косвен ангажимент да имат задължения по Кодекса на труда, свързани с Етичния кодекс и прочие. В момента говоря за чл. 25, ал. 2. Тук отново, тъй като членовете на Сметната палата не са част от ръководството, нито са длъжни да подпишат съответни декларации за опазване на тайна и неразгласяване на факти, нито да пазят класифицирана информация. Знаете, че одитните доклади до момента, в който са приети от Сметната палата, са обект на служебна тайна. Фактите и данните по тях не би следвало да се разгласяват, защото биха увредили одитираните лица. Така че най-нормалното нещо е те да бъдат включени в тази хипотеза. Аз не искам да правя такова предложение, защото съдбата на предложенията, които правя, е гласуване „против”. Направете си предложение Вие, за да си го гласувате Вие, ако наистина

Може би не беше лошо, щом сте толкова активна и припознавате този закон като Ваша настолна книга, да бяхте участвали в Комисията и тогава сигурно щяхте да ни бъдете по-полезна. Колкото до конкретното Ви притеснение, приемам, госпожо госпожо Манолова, това притеснение. За разлика от чл. 25, ал. 2 тук наистина е изпуснато, че членовете също трябва да опазват служебната тайна, тъй като наистина те със своето действие трябва да приемат одитните доклади. Преди да се приемат обаче малко или много

Законът ги задължава, а ние записваме тук, че те са длъжни да опазват тази тайна и ако не подпишат според Вас формално декларацията, тези декларации са за одиторите, защото те са в трудови правоотношения.

Поставям на гласуване редакционното предложение за допълнение на госпожа Стоянова: в чл. 34 по доклада на Комисията в ал. 1 след „ръководните органи” да се постави запетая, думата „членовете” и да продължи текста „и служителите са длъжни да опазват класифицираната информация” и така нататък. Гласуваме допълнението, предложено от госпожа Стоянова.

Гласуваме предложението на Комисията за редакция на чл. 34 – наименованието му, съобразено с току-що приетото от нас допълнение. Гласуваме чл. 34.

Изказвания? Няма. Гласуваме чл.

Няма. Гласуваме предложението на народния представител Румен Гечев и група народни представители, което Комисията не подкрепя. Гласували

не е прието. Гласуваме текста на вносителя за чл. 36, който в редакцията на Комисията става чл. 37, заедно със заглавието „Застраховки”.

Изказвания? Заповядайте, госпожо Манолова. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Стоянова, искам да попитам и се надявам да получа отговор: членовете на Сметната палата някакви правомощия и задължения по одитната дейност ще имат ли? Освен че избираме двама членове лобисти, очевидно те ще бъдат и двама членове фигуранти и абсолютно безотговорни, защото нито имат задължения, нито имат правомощия, нито имат ангажименти, нито носят някаква отговорност. Може би и затова в предишния член, който приехте, и който е свързан със задължителната застраховка, членовете на Сметната палата не подлежат на задължително застраховане. Може би за Вас е логично хора, които нямат задължения, нямат отговорности, а имат само права, да не бъдат застраховани – професионално задължително, но според мен от кумова срама ги добавете в заглавието. Да се види все пак, че в този Закон освен възможности за забогатяване за тези двама членове, ще има и някакви ангажименти.

Това е Глава „Одитна дейност” и в нея се казва как се възлагат одитите, какви са правомощията на одиторите в хода на одита, какви са задълженията на ръководителите на одитните организации, какви са отговорностите за причинени вреди и така нататък, външни експерти, които могат да се назначават и така нататък. Това е самата процедура по извършване на дейността Членовете на Сметната палата нямат отношение към нея, те не ръководят и не участват в одити. Те участват в обсъждането и приемането на резултата от тези одити, а именно одитния доклад. По-ясно от това не мога да го обясня.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Стоянова, одитният процес приключва с приемането на Одитен доклад. Би следвало всички фази на процеса, всички заключения, констатации, доказателства да бъдат обсъждани по време на приемането на този доклад. Доколкото следвам логиката на целия закон, в обсъждането на Одитния доклад, в приемането му участват и двамата членове на Сметната палата. Нещо повече, без техните два гласа не може да бъде приет нито един одитен доклад, защото гласуването е с квалифицирано мнозинство – 4 от 5 гласа „за”. Тъй като те са двама, със сигурност поне единият трябва да гласува, за да бъде приет докладът. Тогава да кажем, че те не участват. Наистина, нещо не разбирам?! А, според Вас те просто ще седят и ще гласуват. Те други ангажименти нямат. Ами така го напишете. Всъщност и това излиза. Ако за Вас актът на обсъждане и приемане на одитните доклади е абсолютно формален и те ще седят там да вдигат ръка и да взимат едни пари, толкова по-жалко. Ами обсъждането и приемането на Одитния доклад е част от фактическия състав на целия одитен процес. Не е ли така, господин Лазаров?

Втора реплика? Господин Иванов, заповядайте Уважаеми колеги, между другото предлагам да прекратим – не че правя по принцип предложение за прекратяване на дебата, господин Председател, но колегите, в бързината си да направят своите предложения, не са спазили някои съвсем елементарни граматически правила, които се учат в началното образование.

когато аргументирахте Вашето изказване, трябваше да обърнете внимание на това, защото те в момента, с предложения текст от тях, не казват нищо,

Затова наистина, колеги, така направеното предложение не носи нищо със себе си. Просто то не трябва да бъде прието и това трябваше да го кажете, госпожо Стоянова, и да им обърнете внимание, когато сте разглеждали предложенията. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Аз ще направя дуплика, за да обясня още един път, че в крайна сметка Глава пета показва правомощията, които се осъществяват от одиторите и техните ръководители в целия процес на одита. в чл. 47, когато се говори за окончателният одитен доклад, е ясно разписано, че „Сметната палата разглежда проекта на доклад, заедно със заключението и становищата по чл. 46, ал. 5” и така нататък. Сметната палата, уважаеми народни представители, се състои,

по начина на водене. Уважаеми господин Главчев, моля да не допускате да се злоупотребява с процедурата реплика. На практика господин Станислав Иванов, уж репликирайки госпожа Стоянова, отправи забележка към колегите – вносители на нашето предложение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: След като му направих забележка той се обърна дори два пъти към госпожа Стоянова. МАЯ МАНОЛОВА: Да, но на практика по този начин той ни лишава от възможността да му отговорим, а истината е, че той не познава граматическите правила, след като не може да сглоби основният текст и предложението, което сме направили.

„правомощия и задължения на ръководните органи, ръководителите на структурни звена и одиторите”. Научете граматиката в четвърти клас и тогава говорете от парламентарната трибуна.

предложението на вносителя за наименование на Глава пета, подкрепено от Комисията.

чл. 37 по вносител има предложение от народния представител Румен Гечев и група народни представители – „В чл. 37 се правят следните промени: 1. В ал. 1 изразът „заместник-председател на Сметната палата” се заменя с изразът „члена на Сметната палата, който ръководи съответната одитна дирекция”.

Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 37, който става чл. 38 по доклада на Комисията.

и девет секунди. Изчерпваме предвиденото за днес пленарно време. Прекратявам заседанието. Утре заседание в 9,00 ч.